Уважаеми колеги народни представители, моля, заемете местата си в пленарната зала – заседанието продължава. Продължава дискусията по членове 249 и 250. Заявка за изказване направи госпожа Павлова. Заповядайте, госпожо Павлова. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, още веднъж искам да заявя нашата категорична позиция, че към този момент няма ясни аргументи, няма обосновка защо е необходимо разделянето на Варна на два многомандатни избирателни района. Единственото, което можем да заключим от това предложение – напълно необосновано и неаргументирано, без никаква добавена стойност е създаването на неравнопоставеност за избирателите във Варненския многомандатен регион, което създава предпоставки за манипулиране на вота, за контролиране на вота в малките населени места и най-важното – обременяване и утежняване, финансово и административно, на целия изборен процес, който ще бъде извършен при едно такова разделяне. Това означава да има двойно повече административен и финансов ресурс. И сега е трудно да бъдат наемани колеги, които да се занимават с този процес – това ще бъде усложнено. Да не говорим, че при конфигурация 1 към 4 на населението, на гражданите, които имат право на глас, това означава и разпиляване на този ресурс; означава, че за четири мандата при така предложения разделен многомандатен избирателен район всъщност с 10 хиляди гласа ще бъде избиран един народен представител, и то в най-добрия случай – тук вече говорим и за преразпределение. Това категорично не може да бъде прието.

Първо, процентите не са 1 към 4, а са 73% във Варна град, 27% – Варна област. На следващо място, по администрация България е разделена – три града с районно деление: София, Пловдив и Варна. Единствено Варна е поставена в неравностойно положение спрямо другите два града с районно деление. Смятам, че когато основният принцип е на равнопоставеност, много правилно комисията е взела това решение, че трябва трите града да бъдат равнопоставени. На следващо място, не може да се коментира за някакви манипулации. Говори се за нещо съвсем друго. Коментираме, че Варна е лятната столица.

че градът има едни проблеми, а областта – други. Администрацията – не е вярно, че администрацията ще бъде увеличена. Извинявайте, колеги. Администрацията, каквато е в Пловдив при двата района, такава ще бъде и във Варна при двата района. На следващо място, коментирахме преди малко за мажоритарност. Е, каква по-голяма анонимност от това, което се случва при такава листа? И не е ли това много по-близко до мажоритарния вот?

за някакви евентуални сметки – дали някой ще загуби половин мандат, четвърт мандат, или нещо от този род ли, или мислим какво трябва да се направи в големите градове, които са изключително важни за развитието на икономиката и на регионите? Варна е един от тези градове в случая. Пак казвам, областта има своите си проблеми и те трябва да бъдат решавани. Градът има своите си проблеми, които са много по-различни. Затова мисля, че е изключително аргументирано предложението на комисията. И ако действително се мисли за град Варна като хора, които сме родени, живели и знаем проблемите на този град, мисля, че това е възможно най-разумното предложение. И да се върне нещо, което преди повече от 20 години е неравнопоставено между трите града с районно деление?! деление?! Ние често говорим, че Варна може да е вторият или третият по големина град, но не е вторият или третият по значение. Благодаря Ви и се надявам на подкрепа. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми колеги! Господин Гуцанов, прав сте, че има 12 МИР-а към този момент, които са с четири мандата като избор. Но тези МИР-ове в момента граничат с териториалните граници на дадената област. Тук умишлено разделяме 15-мандатен район на две, като правим 11 и 4, тоест създаваме един малък МИР отново. Защо? Не виждам и другата перспектива – как през Изборен закон решаваме икономически проблеми за развитие на даденото населено място. В случая – на община Варна, защото по начина на изписване тя се явява отделен МИР. Към този момент всички народни представители, които са избрани от 3. МИР – Варна, именно тези 15 души, би следвало да работят изцяло за развитието на всички общини във Варна, а не просто за една. души, работейки за една, която рекламираме като втората по големина, като морска столица, и четири, работейки за останалите 11, някак си не виждам съпоставка. Тоест четирима души трябва да се разкъсват два пъти повече от 11 души. Другото, което е. Аз казах и при моето предложение, при останалите райони има определени зависимости. Действително София град и София област са разделени, но те имат отделни администрации – както Областна дирекция на полицията, така и Областна администрация. Пловдив град и Пловдив област също са разделени, но там е запазена пропорционалността на мандатите – 11 за Пловдив град и 11 за Пловдив област. отново задавам въпроса: защо е необходимо ние да създадем малък регион от четирима души, какъвто е Варна област? Не смятам, че четирима души биха работили по-добре за останалите общини, като изключим Варна град, където трябва да работят 11 души. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги! Уважаеми господин Гуцанов, още веднъж: не стана ясно какви са аргументите, каква е добавената стойност! Не е аргумент това, че ще трябва да се раздели, защото проблемите са различни. Няма как проблемите на Варна област да са различни, именно защото Варна е морската ни столица и всички живеещи в областта, голяма част от хората, от работещото население работи в града, занимава се с туризъм в туристическия сезон. Проблемите са едни и същи – те трябва да бъдат решавани в тяхната цялост. Именно това ще помогне за по-доброто развитие на по-малките населени места в региона, в областта.

Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Гуцанов, аз лично съм учудена, че Вие припознахте този текст като текст на комисията, а не като Ваш, от Ваше име, като вносител на Проекта на Изборния кодекс. Много ще е интересно дали народните представители от 3. МИР, Варна, от Вашата парламентарна група нямат участие, и те просто са се подписали без да знаят под какво, но аргументите, че Варна ще бъде европейската столица на културата през 2019 в дебата за Изборния кодекс и за разделянето на Варна на един допълнителен многомандатен избирателен район, не само че са доста странни, нека да си пожелаем това наистина да се случи. Аз бих подкрепила инициативата на Варна и на всички останали градове, които кандидатстват, но няма никаква връзка между това как един град,

господин председател. Уважаеми колеги, аз не виждам какви аргументи се казаха против и просто се учудвам какъв безсмислен дебат започва в залата по една тема, която е безспорно ясна. Три града са с районно деление – двата са по един начин, третият е в неравностойно положение спрямо първите два. И аз не виждам народен представител, независимо дали е от Варненския район или от някой друг, да иска този град да върви силно икономически и да не подкрепи подобно предложение. На следващо място – дали се разкъсват депутатите в останалите 12 12 региона в страната, където има по четири народни представители? Ами сигурно се разкъсват, но в крайна сметка това е нормално. Затова всеки един от нас е решил да става народен представител, за да си свърши своята работа. Той е наясно какво е приел, когато се е съгласил да подпише декларация, че става народен представител. И пределно ясно е, че едно е отношението към един град, когато е равнопоставен и със столицата, и с Пловдив, а трите града са с районно деление, или това, което е в момента. И няма защо да се убеждаваме в нещо, което е повече от ясно.

Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вземам повод и от последните думи, които каза господин Гуцанов за това, че дебатът вече е започнал да излиза от рамките на разумните аргументи и на чуваемостта. Мисля, че и от двете страни аргументите бяха изказани и всеки сам ще може да направи своя извод и да вземе своето решение, затова правя процедурно предложение за прекратяване на дебатите по този текст. Благодаря. По обсъжданите текстове има седем изказвания и осем реплики. Има предложение за процедура по прекратяване на дебатите. Моля, гласувайте.

278, неподкрепен от комисията. Моля, режим на гласуване.

създава се нова ал. 2 – „За произвеждане на изборите извън територията на страната се създава изборен район „Чужбина”.” Аз ще добавя нещо, което го няма в предложението: ал. 2 става ал. 3.

Уважаеми господин председател, тъй като предложението на госпожа Атанасова за редакция на ал. 1 е близко, за да не кажа – почти идентично, с предложението на колегите от „Атака”, предлагам разделно да подложите на гласуване предложенията за ал. 1 и след това самостоятелно предложението за нова ал. 2.

Господин председател, съвсем неправилно поставяте едно предложение, което за мен е негодно за внасяне за гласуване, и за гласуване, което ГЕРБ прави. На практика да го наречем за създаване на избирателен район извън пределите на страната. То не беше внесено валидно, съобразно правилника, в срока. Беше направено в пленарната зала. То е по същество. Тук ГЕРБ преди малко се опитаха да направят сравнение с нашето предложение. Нашето предложение се основава на текст от правилника, в който се казва, че могат да се правят в пленарната зала предложения по отношение на цифри – казахме: „32” на „31 избирателни района”, и за отпадане на текстове или на части от текстове. Нашето предложение е валидно. То с нищо не е във връзка, съвместимо и сравнимо с предложението на ГЕРБ, което по същество е за нещо съвсем друго и не може да бъде внасяно в пленарната зала. По същество е за създаване на избирателен район, пак повтарям, в Бурса, Измир и Истанбул, защото 70-80 или 100 хил. гласа, които се подават от Република Турция са точно затова. се опитват да внесат това предложение. Явно за ДПС това предложение е изгодно, те са съгласни с него и те ще гласуват с ГЕРБ. И Вие съвсем в нарушение на правилника го подлагате на гласуване, въпреки че нямате право на това. Вие трябва да откажете предложението на ГЕРБ, то да бъде внесено по правилника.

Господин Шопов, дискусиите в комисията вероятно ще продължат. Кой на кого ще се извинява, това си е тяхна работа. Що се отнася до Вашето предложение и предложението на госпожа Атанасова за това доколко отговарят на Правилника, те са абсолютно равнопоставени от процедурна

По ал. 1 са направени две предложения. Предложението, което направи госпожа Атанасова съвпада напълно с предложението, направено от господин Александров. Казвам: като съдържание на текста,

Прегласуване – заповядайте, господин Гуцанов.

Обявете резултат.

„За произвеждане на изборите извън територията на страната се създава изборен район в чужбина”. Госпожо Атанасова, пак повтарям, трябва ли да добавим „ал. 2 става ал. 3”?

Госпожо Атанасова, заповядайте за процедурно предложение. Благодаря Ви, господин председател. една южна територия, се оказа поредният спукан балон. Видяхте как гласуваха колегите, господин Шопов. Извън този аргумент, аз Ви призовавам да прегласуваме това наше предложение и да дадете възможност на българските граждани в чужбина да посочат ясно своя вот, да образуват избирателен район, така че техните гласове да не се изгубят в нищото. Правя процедура за прегласуване. Благодаря.

желаещи за изказвания? Гласуваме предложението на народния представител Цецка Цачева и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.

Заповядайте, госпожо Манолова – Раздел ІV. ДОКЛАДЧИК МАЯ МАНОЛОВА: Раздел ІV. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следното наименование на Раздел ІV: „Вписване и дописване в избирателните списъците”. Комисията подкрепя текста на вносителите за чл. 251.

Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 252: „Искане за вписване и дописване в списъците Чл. 252. (1) Български гражданин, който живее извън Република но е в страната в изборния ден, може да гласува по постоянния си адрес. (2) Когато лицето по ал. 1 е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка по негово искане от органите по чл. 23, ал. 1, до предаването на списъците на секционните избирателни комисии, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец, че няма да гласува на друго място. (3) Когато искането е направено в изборния ден, лицето се дописва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец,

Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, предложили сме да отпадне този текст, защото той съдържа съдържа инструмент и способ за манипулация по избирателните списъци. След като вносителите са запазили режима на забранителния списък, оставя се възможност, бих казал, по всяко време този списък да се прередактира. Конкретно – нормата касае възможността с документ за самоличност и с една декларация преди изборния ден лицето, което е било заличено, да се впише в списъка. Ние коментирахме и припомняме и другата хипотеза – в самия изборен ден, със свидетелство-удостоверение също да може да се отпише лицето от забранителния списък и да се впише в списъка, където иска да гласува. Смятаме, че продължава да се поддържа противоречието и възможността за необосновани корекции и дописвания в избирателните списъци. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Кирилов. Реплики

Уважаеми колеги, за да не предизвика този текст, уважаеми господин Кирилов, двусмислица, предлагам следната редакция на текста. Алинея 2 да звучи по следния начин: „Когато лицето по ал. 1 е било заличено от избирателния списък, то се вписва в списъка по реда на чл. 39 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии след представяне на декларация по образец, че няма да гласува на друго място”, и редакция на ал. 3: „Когато искането е направено в изборния ден, лицето се дописва в списъка от секционната избирателна комисия по реда на чл. 40.” Тоест ние дадохме възможност лицата, които са в забранителните списъци, при представяне на съответни документи, да бъдат дописани. Тези документи се издават от общината, кметството, района или кметския наместник, за което съответните органи носят наказателна отговорност при недеклариране на неверни основания. За да е ясно, че хипотезата е същата, както в чл. 39 и чл. 40 – че спазва същия ред, казвам го и като изказване, което да бъде тълкувано от ЦИК в случай на неразбиране на този текст. Идеята е лицата, които с в забранителните списъци, да могат да бъдат изключвани от забранителните списъци единствено и само по реда на чл. 39 и по реда на чл. 40 след представяне на съответни документи, че отговарят на законовите изисквания, но по някаква друга грешка са включени неправилно в забранителния списък. Тоест тук трябва да се търси баланс, от една страна, за хората, които могат, както се случи през 2011 г., без всякакво основание да попаднат в списъците и, от друга страна – да има все пак сигурност, че който е в забранителния списък, може да бъде изключен от него, само ако представи удостоверение от общината, района, кметството

Благодаря, господин председател. Уважаема госпожо Манолова, по какъв начин заличените лица удостоверяват с различни удостоверения, издадени от различните видове органи при условията на чл. 39 на приетата първа част на Кодекса е ясно. Текстът на чл. 252 касае в самия изборен ден, тоест достатъчно дълго време до предаване на списъците на секционната избирателна комисия на заличените лица и актуализиране на тези списъци, да има възможност да се дописват лица в самия изборен ден. Затова нашето предложение е чл. 252 да отпадне. Има достатъчно дълъг срок –десетдневен, в който всички, които проверят в избирателните списъци, че по някаква причина са заличени и могат да удостоверят, че са заличени неправомерно, се допускат до избирателните списъци, но в деня на гласуване – също сме дали възможност на българските граждани. Затова тук изобщо не е необходимо да съществува такъв текст и да се прави такава редакция. Това означава, че в изборния ден ще се дописват български граждани на различни основания с различни издадени удостоверения. Колкото и да твърдите, че лицата по чл. 23 носят наказателна отговорност, защото го повторихте вече няколко пъти, и какво от това? Има вече осъдени

Има две възможности за поправяне на грешка при неправилно включване на избирател в забранителния списък. Едната е до изборния ден, а другата е в изборния ден. Основанията са различни. Основание би могло например да бъде и заявлението на лицето, че ще гласува в чужбина. Тогава то се заличава от списъка по постоянен адрес и, ако случайно се върне в България в ден преди изборния и поиска да бъде вписано, защото ще гласува в България, освен другите документи, че по отношение на него не съществува някоя от забраните, то представя и декларация, която е описана в ал. 2, че няма да гласува на друго място, за да бъде вписано преди изборния ден. Тоест възможностите са две – лицето неправилно да е заличено или да е включено в забранителния списък до изборния ден, да го установи до изборния ден и да предприеме съответните действия тази грешка да бъде поправена, или това да се случи в самия изборен ден. Аз не мисля, че има някой народен представител, който иска законодателно да създадем този хаос, който беше през 2011 г., когато гражданите нямаха никаква възможност да реагират, когато незаконно бяха включени в така наречените „забранителни списъци”. Тоест трябва да има баланс, така че тези, които нямат право да гласуват поради това, че не са навършили години, изтърпяват наказание лишаване от свобода, с ограничено запретение или не отговарят на някакви други изисквания, да бъдат в забранителните списъци. По отношение на тези, за които е допусната грешка, тя да може да бъде отстранена.

Благодаря, господин председател. Съжалявам че преди малко направих реплика, а не изказване и госпожа Манолова да ме репликира, за да й отговоря, че

хора, които са регистрирани извън пределите на страната и решили в изборния ден да гласуват тук в България, да го направят без да спазят цялата онази процедура, ако случайно са заличени, да представят документи така, както в чл. 39 и съответно в чл. 23 е описано. Ако някой от народните представители не разбира за какво става въпрос, нека да погледне чл. 252, ал. 1, защото той касае българските граждани, които живеят извън Република България, но са в страната в изборния ден и могат да гласуват по постоянния си адрес. Сега да се връщаме ли пак на темата за автобусите, за 2011 г., която година госпожа Манолова спомена някак си неумело по отношение на заличените лица? Но тогава нямаше такива случаи. Госпожо Манолова, това, че твърдите, че отново ще се повтори 2011 г. и българските граждани няма да гласуват и затова правите това предложение,

Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми народът е казал, че по-лесно се руши, отколкото да се съгради. През 2011 г. всички бяхме свидетели как стотици хиляди български граждани бяха ограничени от конституционните си права да избират и да биват избирани. Този процес все още продължава да се коригира и би трябвало да влезе в нормалните си граници. Това е първото, което искам да кажа. Безспорно органите, които съставят различните списъци, които касаят изборите, естествено имат правото и да ги коригират и затова е по-добре да има ясен ред, при който да е ясно по кое време, кой, какви действия извършва и на какво основание. От тази гледна точка ние от Движението за права и свободи ще подкрепим текста, включително с последната редакция, която се предложи. Има още нещо.

по които е изписан редът как да бъдат съставени и как да бъдат коригирани, за да може на българските граждани – онези, които желаят да упражнят конституционните си права, ние да им създадем условия, за да могат да си

Уважаеми господин председател, уважаеми колега Карадайъ! Вижте, в дебатите в комисията ние казахме следното: като аксиома или като някакво твърдо правило приемате, че забранителните списъци са проблем – о’кей, дайте да ги отменим, да махнем този инструмент.

за наличието на правото на избирателя да гласува не са прецизни и това го пише изрично и в препоръките, които дава Венецианската комисия. Аз изцяло приемам, че това, което госпожа Манолова прочете преди малко като техническа редакция, безспорно е по-прецизно от текста, който ни е предложен, но принципно погледнато чл. 39 и чл. 40 остават. Остава двойнственият режим на възможност последващо да се отпише, тоест да се валидира вероятно,

благодаря, господин председател, Кирилов, радвам се, че вървим в обща посока, защото единствено и само хората, които не са навършили 18 години – чета чл. 42, ал. 1 от Конституцията, хора, които са поставени под запрещение и хора, които изтърпяват наказание лишаване от свобода, нямат право да гласуват. За всички останали трябва да създадем ред и условия да могат да гласуват. А това как се прави? Чрез избирателни списъци

Гласуваме предложение от народния представител Цецка Цачева и група народни представители по чл. 275, което не е подкрепено от комисията. Гласували

Госпожо Атанасова, какво желаете? Процедура за прегласуване – заповядайте. Благодаря. Уважаеми господин председател, правя процедура за прегласуване на предложението – чл. 252 да отпадне, за да няма възможност в самия изборен ден да се дописват и вписват допълнително лица. Благодаря.

Гласуваме предложение на народния представител Мая Манолова за редакционни поправки в окончателния текст на чл. 252

то се вписва в списъка по реда на чл. 39 до предаването на списъците на секционните избирателни комисии след представяне на декларация по образец, че няма да гласува на друго място. на друго място. (3) Когато искането е направено в изборния ден, лицето се дописва в списъка от секционната избирателна комисия по реда на чл. 40.” Режим на гласуване.

Комисията подкрепя текста на вносителите за наименованието на Раздел V. По чл. 253 има предложение от народните представители Цецка Цачева и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Няма да го докладвам, тъй като то беше отхвърлено с предишно гласуване, а именно едномандатните изборни райони. Предложение от народния представител Мая Манолова, направено по реда на чл. 79, ал. 4, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителите и предлага следната редакция на чл. 253: „Чл. 253. (1) Партиите, коалициите и инициативните комитети подреждат кандидатите в кандидатски листи по многомандатни изборни райони. Кандидатите на партиите и коалициите се вписват в регистъра на кандидатските листи и се регистрират с номера, под които са подредени в кандидатската листа. (2) Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен многомандатен изборен район. (3) Броят на кандидатите в една кандидатска листа не може да надхвърля удвоения брой мандати в многомандатния изборен район.”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

Аз Ви благодаря, господин господин председател, че ми дадохте думата. Понеже ще работим до късно, ще Ви помоля от Парламентарната група на ГЕРБ за 15 минути почивка.